Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp. Asian käsittely keskeytettiin 20.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Nyt siirrytään pääluokkakohtaisiin äänestyksiin. Kaikki samaa pääluokkaa koskevat ehdotukset ja kannatukset voi tehdä eduskuntaryhmäkohtaisesti samalla kertaa. Mahdolliset pöytäkirjaan otettavat edustajien korjaukset tehdään vasta, kun koko pääluokka on äänestetty. Esitellään pääluokka 32. Yleiskeskustelu päättyi 20.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. [Speech 10] Speaker:

Timo Heinosen ehdotus 3 ja Sami Savion ehdotus 4 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Sami Savion ehdotuksesta 4 Timo Heinosen ehdotusta 3 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Sami Savion ehdotus 13 ja Timo Heinosen ehdotus 14 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Timo Heinosen ehdotuksesta 14 Sami Savion ehdotusta 13 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

koskevat samaa momenttia.

Yleiskeskustelu päättyi 20.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. [Speech 7] Speaker:

Timo Heinosen ehdotus 5 ja Peter Östmanin ehdotus 6 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Timo Heinosen ehdotuksesta 5 Peter Östmanin ehdotusta 6 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Siirrytään tulojen käsittelyyn. Menettelytavan mukaisesti keskustelua ei sallita. Esitellään veroja ja veroluontoisia tuloja koskeva osasto 11.

ehdotukset ja kannatukset voi tehdä

Esitellään yleisperustelut. Menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelua ei sallita. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään yleisperustelujen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Arvoisat edustajat! Meillä on nyt päättymässä vuoden 22 osalta meidän työmme. Tämä on ollut työntäyteinen vuosi, ja haluan lausua kiitokset kaikille edustajille valiokunnissa tehdystä työstä, eduskunnan virkamiehistölle ja henkilökunnalle kaikesta siitä avusta, josta olemme tärkeässä työssämme saaneet nauttia.